Repliko? (Ne.) Bom še enkrat sprožil. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo.

Hvala lepa. Saj bom zelo kratka, ampak se moram odzvati na besede gospoda Kaloha. Dejstvo je, da se bo zdaj ta sprememba, ki jo predlagate glede stopnje znanja angleškega jezika, danes sprejela, to je pač fakt.

izpeljati in ste predlagali spremembo po višjem znanju angleškega jezika. V vmesnem času, ko se je v javnosti razvedelo, da imata oba kandidata vrhunsko znanje angleškega jezika, je pa vaš šef, spoštovani gospod Kaloh, napovedal že novo novelo, ki bo pa revidirala celoten postopek izbire in seznanitve teh kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, in tu tiči problem. Ta vaša vztrajnost in poskusi, na kakšen način bi vi ta dva izbrana kandidata spravili s sveta. O tem sem jaz govorila v svoji razpravi in očitno me niste dobro razumeli. Seveda je zakon popolnoma jasen, trenutno se mora Vlada seznaniti, nič več kot to. Če je to poštarski zakon, bog pomagaj, tak pač je. Ta dva kandidata sta bila na podlagi te zakonske norme izbrana. Ne morete vi zdaj celotnega postopka zamajati, zato ker ni všeč predsedniku Vlade, vrniti vse stvari na začetek in izvesti novega postopka izbire. O tem sem govorila. S tem, ko nimate v predlogu novele, ki je danes pred nami, prehodnih in končnih določb, ki bi predvidevale oziroma ki bi opredeljevale, da se bo ta nova ureditev uporabljala za naprej, naprej, ustvarjate možnost retroaktivne uporabe zakona. Če bi bili vaši nameni res iskreni, ne »ja pa dajmo zaradi učinkovitosti evropskega tožilstva to znanje spraviti na C1«, samo zato gre, če bi bili v tem iskreni, potem ne bi imeli nobenih težav, da bi podprli prehodne in končne določbe, ki bi govorile o tem, da se te spremembe uporabljajo za naprej. Ker ste videli, oba kandidata imata to znanje stopnje C1, toliko kot vi zahtevate danes v teh svojih spremembah. Torej če bi bili pošteni v svojih namerah, še enkrat bom ponovila, bi podprli spremembe oziroma amandmaje, da se te vaše spremembe uporabljajo za naprej, ker ni nobene bojazni, da ta dva kandidata ne bi znala angleško, kot vidimo. Ampak seveda, ker vaše namere niso iskrene, ampak iščete obvode, kako bi ta dva kandidata pustili zadaj in začeli postopke znova, pač nasprotujete tako tem določbam, ki bi opredeljevale uporabo zakona, kot tudi temu, na kar vas itak vsi opozarjajo – da evropska delegirana tožilca uporabljata slovenski jezik, slovensko pravo, delovala bosta v Sloveniji. Ta bojazen o znanju angleškega jezika je torej samo pri vas in bom še enkrat ponovila, samo in izključno z eno agendo – po političnem imenovanju dveh novih kandidatov, ki ne vem, katera dva naj bi bila, ampak ta dva, ki sta zdaj izbrana, zagotovo ne, ker vam gresta v nos. Toliko torej o vaši dobronamernosti.

tudi sam poudarim tistih nekaj dejstev, zakaj danes razpravljamo o tej temi, zakaj je to pomembno. Prvo dejstvo je, da Vlado moti imenovanje izbranih dveh tožilcev, sicer bi se s tem že seznanila. Iz medijev lahko tudi razberemo, zakaj jo moti, pa o tem tukaj ne bi razpravljal, o tem je bilo že precej govora. Drugo dejstvo je, da Vlada zdaj na to ne more vplivati. Torej, tožilca sta bila že izbrana, šla sta skozi ta postopek in drugi del postopka je deklarativen, kot smo slišali, torej da se Vlada samo seznani s tem – pa se ni. se ni. Potrebno je v tem momentu kot, bom rekel, dober šahist – kar sam nisem, da ne bo kdo narobe razumel – vzpostaviti neke pogoje, ki bodo blokirali ta postopek že izbranih tožilcev, da se to vrne v neko začetno stanje, kjer bodo prihajali potem novi predlogi, ki bodo morda bolj sprejemljivi. In seveda, da se ta postopek na novo izpelje, je potrebno dati neke nove pogoje. Zato se zaostrujejo pogoji, da je potrebno znanje angleškega jezika, bom rekel neobičajno zahtevno v primerjavi s tem, kot sicer to velja v Evropski uniji. Slišali smo tudi gospo ministrico, da pravzaprav ni nič nenavadnega, da morda lahko tudi postavimo strožje pogoje, ampak kot je bilo rečeno, s tem se vzpostavljajo novi pogoji oziroma pogoji, da se postopek, ki je že praktično končan, spremeni oziroma vrne nazaj. Povedati moram, da ne vidim nobenega pretiranega smisla v tem, da se ti pogoji znanja jezika zaostrujejo. Tožilca bosta delala v Sloveniji, tudi delovni jezik je večinoma slovenski, tako da tukaj resnično gre samo za to, da se vzpostavijo ti pogoji, da se ne opravi dokončno postopka

ker pravzaprav niso škodljivi. Kot vidimo, izbrana kandidata imata tudi znanje tujega jezika stopnje C1 in pravzaprav ne bi bilo nobene škode za nazaj, ampak očitno je.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

Ker se amandma Poslanske skupine LMŠ za novi 5.a člen in amandma Poslanske skupine SMC za novi 5.b člen nanašata na isto vsebino, bomo o njiju razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem amandma Poslanske skupine LMŠ za novi 5.a člen in amandma Poslanske skupine SMC za novi 5.b člen. Želi kdo razpravljati?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

Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci! Projekt hiša za otroke je v Sloveniji že zelo dobro poznan. Da je tako, je pokazala tudi razprava na matičnem Odboru za pravosodje, pa tudi v Državnem svetu rešitve uživajo široko podporo. Projekt se je začel leta 2017 z ustanovitvijo posebne delovne skupine, ki je imela skrajni rok za pripravo predloga za vzpostavitev hiše za otroke do konca leta 2023. S ponosom lahko povem, da ga bomo prehiteli konkretno, in na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki aktivno delujejo na tem projektu. Slovenija se vselej visoko uvršča po primerjalnih lestvicah glede dostopnosti pravosodja za otroke. Predlog zakona je izkaz naše trdne prepričanosti, da to ne zadostuje, saj še vedno nimamo ustreznega modela obravnave otrok v slovenskem kazenskem postopku. Predlog zakona je pripravljen po modelu Barnahus in usklajuje tako posebno obravnavo otrok kot žrtve ali priče kaznivega dejanja, praviloma z elementi nasilja v kazenskem postopku, in postopke za zaščito in podporo otroka. Predlog zakona predvideva, da bo celostna obravnava otrok javna služba, ki jo bo zagotavljala država v posebnem javnem zavodu. Ta bo zadolžen za določene vrste izvedenskega dela in bo imel pomembno vlogo pri organizaciji in zagotavljanju usposabljanj. Obravnava v zavodu je predvidena za otroke, ki so žrtve in priče kaznivih dejanj, ki posegajo v integriteto otroka, na primer kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter življenje in telo. Pod določenimi pogoji in na podlagi individualne ocene bo mogoča tudi obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Zakon opredeljuje različne postopke obravnave, in sicer zaslišanje otroka, telesni pregled žrtve, krizno podporo in psihosocialno pomoč. Ključnega pomena je, da sodišče ohranja visoko procesno vodenje samega zaslišanja. Zavod prevzame le organizacijo in izvedbo. Ravno tako je ključno, da se s tem ohranja vloga in funkcija ostalih institucij na tem področju, kot so centri za socialno delo ter ne nazadnje tudi Policija. Tako zaslišanje kot telesni pregled se opravita na podlagi odredbe sodišča, pri čemer je zaslišanje opravljeno prek uporabe videokonferenčne opreme, kjer sodnik narekuje vprašanja, postavlja pa jih za to posebej usposobljen strokovnjak, udeleženci pa so v ločenih prostorih. Pred tem je predviden poseben pripravljalni sestanek, kjer se udeleženci dogovorijo o pomembnih dejstvih in okoliščinah za izvedbo zaslišanja. Osumljenec ima že v tej fazi zagotovljenega zagovornika po uradni dolžnosti, če si ga ni izbral sam. Pri telesnem pregledu zavod zagotovi le prostore in drugo pomoč na način, da je v največji meri zagotovljeno obzirno ravnanje z otrokom. V nasprotju s siceršnjimi principi slovenskega kazenskega postopka je tu primarno predviden pregled medicinske dokumentacije. Otroku bosta na voljo tudi krizna podpora in psihosocialna pomoč. Prva se predvideva tekom postopka v hiši za otroke, druga pa bo na voljo še maksimalno šest mesecev po obravnavi otroka, pri čemer se bo zavod v nadaljevanju povezal z drugimi institucijami na tem področju. Predlog zakona predpisuje tudi visoke standarde usposobljenosti strokovnjakov hiše za otroke, zavod pa bo izvajal usposabljanje za druge poklicne profile, ki se srečujejo s temi žalostnimi situacijami. Predlog je nastal v sodelovanju s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki ob podpori Sveta Evrope in Evropske unije. S pomočjo sredstev norveškega finančnega mehanizma že urejamo prostore prve hiše za otroke za pilotno obdobje, s tem denarjem bomo tudi usposobili in zaposlili potreben kader. Zavod bo začel delovati fazno. Najprej za eno kategorijo otrok, potem še za vse ostale, v prihodnosti pa se bo lahko razširil še na druge lokacije po Sloveniji. po Sloveniji. Če bodo izpolnjeni poslovniški pogoji, predlagam, da se na isti seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Za podporo se vsem že vnaprej iskreno zahvaljujem. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Blažu Pavlinu. Izvolite. Hvala za besedo. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke je Odbor za pravosodje kot matično delovno telo obravnaval na svoji 24. seji 11. 3. 2021. Predstavnica predlagatelja ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je v dopolnilni obrazložitvi členov povedala, da predlagani zakon prinaša ustrezno zaščito otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, in ureja njihovo celostno obravnavo v hiši za otroke po modelu Barnahus ter dopolnjuje obstoječo kazensko zakonodajo z namenom zasledovanja največje koristi otroka ter preprečevanja nepotrebne sekundarne viktimizacije in stiske teh otrok. Predlagani zakon določa institucionalni okvir, načela in postopke za zaščito mladoletnih oškodovancev in prič v njem opredeljenih kaznivih dejanj v predkazenskem in kazenskem postopku ter njihovo celostno obravnavo. Izvajanje celostne obravnave otrok predlog zakona opredeljuje kot javno službo, ki jo zagotavlja država, in zajema zaslišanja otroka, telesni pregled otroka ter krizno podporo in psihosocialno pomoč otrokom. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je predstavila pisno pravno mnenje in povedala, da je večina pripomb ustrezno upoštevana v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin, v preostalem delu pa bo treba zakon ustrezno ustavnopravno razlagati. Predlog zakona so podprle vse vabljene inštitucije, tako Državni svet, Vrhovno državno tožilstvo kot Zveza prijateljev mladine Slovenije, in tudi ostali vabljeni, ki pa so opozorili na nekaj odprtih vprašanj. Tako je vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok opozorila, da bi obvezna udeležba zakonitega zastopnika otroka v postopkih celostne obravnave v hiši za otroke utegnila povzročiti težave. Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je povedal, da bi se z razkritjem obrambne taktike na pripravljalnem sestanku ter z možnostjo sodniške samovolje pri odločanju o dopustitvi dodatnih vprašanj na zaslišanju utegnilo nesorazmerno poseči v pravico obdolženca do obrambe oziroma do poštenega sojenja. V razpravi so poslanci pozdravili predlagani zakon, ki bo ki bo omogočil celostno obravnavo otrok v varnem in prijaznem okolju hiše za otroke, s čimer se bo pripomoglo tudi k hitrejšemu in učinkovitejšemu postopku, predvsem pa preprečitve dodatne stiske in sekundarne viktimizacije otrok, ki jih kot družba nismo mogli ustrezno zaščititi pred kruto izkušnjo kaznivega dejanja, ki jih lahko zaznamuje za vse življenje. Opozorili so, da so spolne zlorabe otrok še vedno tabu tema v naši družbi, čeprav so zelo pogoste. Poslance je zanimalo število predvidenih hiš za otroke ter predvideno število obravnavanih otrok. Opozorili so tudi na možnost težav v posamezni povezavi z obvezno udeležbo zakonitega zastopnika otroka v postopkih celostne obravnave v hiši za otroke, izpostavili so obvezno soglasje zakonitega zastopnika otroka, mlajšega od 15 let, za vključitev v krizno podporo in psihosocialno pomoč. Predstavnik predlagatelja je dodatno pojasnil, da predlagani zakon v ospredje postavlja največjo korist otroka, Zakon o kazenskem postopku pa učinkovitost postopka in pravico do obrambe. Hiša za otroke se v prvem obdobju uporabe zakona predvideva v Ljubljani, kasneje pa bi lahko bile tudi na dodatnih lokacijah. V prvi fazi se predvideva obravnava do 170 otrok letno. Glede opozoril v zvezi z obvezno udeležbo zakonitega zastopnika otroka je pojasnil, da Družinski zakonik predvideva imenovanje kolizijskega skrbnika otroku, čigar koristi so v navzkrižju s koristmi njegovega zakonitega zastopnika. V nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, SMC in NSi ter glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih soglasno sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, Eva Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa ministrica! Pred seboj imamo torej zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku. S tem zakonom ustvarjamo pravno podlago za vzpostavitev varne hiše za otroke, ki pomeni multidisciplinarno obravnavo ter celostni pristop k obravnavi otrok. Vzpostavitev projekta varne hiše je torej namenjena zaščiti otrok, ki so bodisi udeleženi v kazenskem postopku bodisi žrtve oziroma priče nasilnih ravnanj, zlasti spolnih zlorab, spolnega nasilja in nadlegovanja. Ustvariti želimo torej varno okolje za otroke, ki so že tako v izjemno težki situaciji, ki pušča mnoge posledice za celo življenje. V preteklosti smo v Državnem zboru nekajkrat govorili o tej zelo občutljivi, ampak še vedno precej zamolčani temi. O tem smo govorili tudi na komisiji za človekove pravice, takrat ko sem jo še sama vodila, in takrat so tudi strokovnjaki s tega področja,

Pri projektu varne hiše za otroke se je sledilo izkušnjam zlasti mednarodne javnosti, ki je v nekaterih državah začela s tem projektom. v Državnem zboru imeli tudi virtualno predstavitev varne hiše, in tam je bilo povedano, da je bila prva takšna hiša vzpostavljena leta 2007 na Norveškem. Danes imajo tam 11 takšnih hiš in vsako leto zaslišijo približno 6 tisoč otrok. Na odboru, kjer smo že obravnavali ta zakon, sem državnega sekretarja spraševala, ali bo v Sloveniji samo ena takšna hiša ali jih bo več po občinah, po regijah, in je potem povedal, da gre tokrat najprej za pilotno hišo v Ljubljani, potem pa se v tej smeri, da bi podobne hiše vzpostavili tudi drugod. Zagotoviti želimo torej varno okolje, predvsem pa tudi zdravstveno varstvo za otroke, kar predstavlja ključno vsebino varne hiše. Gre torej za medinstitucionalno, celovito obravnavo otroka od tretjega do 16. leta, ki je bil izpostavljen spolnemu nadlegovanju oziroma nasilju. V varni hiši se odvija celovit pristop in ne zajema in ne zajema samo zaslišanj policije, ampak se zajema tudi celostno psihološko, socialno in zdravstveno oskrbo, kajti vsi otroci imajo pravico do zaščite in zlorabljeni otroci potrebujejo enako skrb ne glede na to, kdo jih je zlorabil, in ne glede na to, ali je bilo pri tem že storjeno kaznivo dejanje ali ne. Otrok je v takšnem trenutku ogrožen ali pa bi lahko bil ogrožen. Ob koncu naj rečem še nekaj o analizah, ki so jih naredili tuji strokovnjaki. Navajajo naslednje podatke, vezane na spolne zlorabe otrok. Spolno zlorabljenih naj bi bilo približno od 19 do 27 % deklic in od 9 do 16 % dečkov. Povprečna starost zlorabljenih naj bi bila od devet do 10 let. Večina povzročiteljev je 10 ali več let starejših od žrtve. Spolna zloraba naj bi se za 22 % dečkov in 23 % deklic začela pred izpolnjenim osmim letom starosti. Otroci s posebnimi potrebami so pogosteje žrtev spolne zlorabe. Dekleta pogosteje razkrijejo spolno zlorabo kot fantje. Večina zlorab je načrtovanih. Jaz sem zadovoljna, da smo vzpostavili to pravno podlago, da bomo končno dobili varno hišo, upam, da se bodo potem te hiše razširile tudi

Lep dober večer še enkrat! V Poslanski skupini LMŠ smo mnenja, da je področje zaščite in kakovosti življenja otrok treba nenehno izboljševati, saj na žalost tudi v Sloveniji beležimo kršitve pravic otrok. Seveda podpiramo vzpostavitev sistema, ki bi olajšal položaj otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Za otroke je zelo pomembno, da bi lahko vse postopke v zvezi z obravnavo kaznivih dejanj, kjer otroci nastopajo bodisi kot priče bodisi kot žrtve, opravili na enem mestu, ki bo do otroka bolj prijazno kot je sodna dvorana. S tem jih vsaj malo zaščitimo pred ponovnim doživljanjem travm. V LMŠ nas veseli, da se stvari na tem področju sicer premikajo na bolje, vendar se je potrebno tudi zavedati, da imamo v sistemu še vedno nekatere pomanjkljivosti. V luči teh izboljšav zato pozdravljamo projekt Barnhouse oziroma hiša za otroke, saj se z njim postavljamo ob bok najbolj razvitim državam. V resnici se je vse skupaj začelo že leta 2018, ko se je Ministrstvo za pravosodje skupaj s predstavniki Evropske unije dogovorilo o sofinanciranju projekta hiša za otroke. Zato gre danes pohvala tako tedanji ministrici za pravosodje kot zdajšnji, ki je projekt pripeljala h koncu prej, kot je bilo to sprva predvideno. Izjemnega pomena je, da se poleg hitrega in učinkovitega postopka obravnavanja prizadetemu otroku zagotovi tudi terapijo in strokovno obravnavo. Zaslišanje, telesni pregledi in druga krizna ter psihološka pomoč otroku se bodo tako izvajali na enem mestu, kot rečeno bo to hiša za otroke, ki bo nudila otroku večjo intimo in predvsem varnejše zatočišče. Na odboru smo sicer dobronamerno opozorili na nekaj pomanjkljivosti zakonskega besedila, ki bi v praksi lahko privedle do težav, ampak verjamem, da če bo do njih prišlo, bodo sodišča skupaj s centri za socialno delo in strokovnimi sodelavci iz hiše za otroke našli rešitev, da se pomanjkljivosti odpravijo. V LMŠ nas veseli, da smo se na odboru za pravosodje vsi strinjali, da gre tu za dober projekt in dobro zakonsko spremembo, čeprav je plod dela prejšnjih pa še predprejšnjih vlad. Veseli me, da vsaj pri tako pomembnih temah, kot so pravice in varnost otrok, zmoremo stopiti skupaj brez kakšnega političnega predznaka. V Poslanski skupini LMŠ bomo zakon seveda podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. **PREDRAG hvala za besedo. Podatki poročila o delu državnega tožilstva za leto 2019 kažejo, da je bilo v letu 2019 2 tisoč 700 otrok in mladoletnikov žrtev kaznivih dejanj. Delež otrok, ki so bili žrtve spolnega nasilja, je tako 10-odstoten. Po nekaterih raziskavah je že vsak peti otrok žrtev spolne zlorabe v družinskem okolju ali s strani osebe, ki je otroku blizu in mu je dobro poznana. Ta podatek je zastrašujoč. Gre za izjemno travmatične dogodke, ki na otrocih puščajo posledice za vse življenje. Velik ostaja tudi delež neprijavljenih dejanj, ker je seveda nesprejemljivo. Spolno nasilje je v slovenski družbi še vedno izjemno stigmatizirano, velikokrat se raje obrnemo stran, kot da bi pomagali. Zato Socialni demokrati podpiramo vse rešitve, ki gredo v smeri večje zaščite otrok, še posebej ko so ti žrtve kaznivih dejanj. Ena izmed takih rešitev je tudi evropski projekt Barnhouse, ki ga je prevzelo že 15 evropskih držav. Gre za projekt Sveta Evrope, Slovenija pa se je projekta lotila že pred nekaj leti. Aktivno je k pripravi zakonodaje pristopila že bivša ministrica za pravosodje Andreja Katič. Današnji predlog zakona torej določa zakonski okvir za celovito obravnavo otrok, ki se znajdejo v kazenskih postopkih bodisi kot žrtve bodisi kot priče, v nekaterih primerih pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Že ime zakona pove, da gre za celosten pristop k pomoči, ki pa bo razdeljen v več faz: zaslišanje otroka, telesni pregled žrtve, krizna podpora in psihosocialna pomoč. Hiša za otroke bo tako pod eno streho na usklajen in učinkovit način združila več služb za obravnavo otrok. Tu bodo torej zbrani različni strokovnjaki, ki bodo sodelovali v postopkih in otrokom nudili ustrezno podporo in pomoč, recimo sociologi, pedagogi, psihologi, tožilci, policija. Tudi dokazi o kaznivem dejanju se bodo zbirali v hiši, torej na enem mestu, kar bo zagotovo povečalo učinkovitost in hitrost postopkov. Pomembne so tudi določbe glede enotne in celovite obravnave otroka pri zaslišanju. Število zaslišanj bo tako minimalno, kar bo vsaj malo olajšalo stiske otrok, da jim ne bo potrebno večkrat ponavljati zgodbe in tako podoživljati grozljivih trenutkov vedno znova in znova. Tudi okolje zaslišanja bo otrokom bolj dostopno in prijazno in ne več togo in strogo, kar velikokrat sodne dvorane so. Zaslišanje bo na podlagi odredbe sodišča izvedel ustrezno usposobljen strokovnjak, ki pa bo lahko med izvajanjem zaslišanja prek elektronske naprave komuniciral tudi s sodnikom. Zaslišanje se bo posnelo in se bo lahko uporabilo tudi v kazenskem postopku. Statusnopravno bo hiša za otroke delovala kot javna služba, zato bo država ustanovila javni zavod. Na tem mestu pozivamo pristojne, da za delo z otroki izberejo karseda najbolj kompetentne strokovnjake, vključno z direktorjem zavoda, in da se jim redno zagotavlja tudi ustrezna izobraževanja in usposabljanja. Hiša za otroke bo začela delovati postopoma. Sprva bo namenjena otrokom, ki so žrtve spolnih zlorab, kasneje pa tudi ostalim. Tradicionalni pravosodni sistem je prilagojen odraslim, ne najmlajšim. Pravosodni sistem se mora prilagoditi potrebam otrok ter žrtvam kaznivih dejanj omogočiti varno in zaupno okolje, v katerem se bodo lažje izpovedale. Največja otrokova korist mora vselej biti edino merilo v postopkih, v katere v katere so vključeni otroci, zato je prav, da so postopki tisti, ki so prilagojeni otrokom in ne obratno – da se morajo otroci prilagajati postopku. Za konec naj povem, da je na spletni strani policije navedeno, da policija letno obravnava nekaj več kot 200 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zoper otroke. Ne obračajmo se torej stran, ampak pomagajmo in takoj, nemudoma prijavimo vsak najmanjši sum zlorabe. Socialni demokrati bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, posebej ministrici! Spoštovani, dovolite mi, da v predstavitvi stališča poslanske skupine uporabim besede ene od sooblikovalk predloga zakona, ki je v razpravi na matičnem delovnem telesu predlog zakona pospremila z besedami: »Pa smo jo po dolgoletnih prizadevanjih končno le dobili.« Gre za izjavo vrhovne državne tožilke z dolgoletno prakso pri pregonu kaznivih dejanj spolne zlorabe in drugih oblik nasilja nad otroki, ki je pri projektu Barnahus sodelovala že od samega začetka in seveda podpira predlagani zakon, ki bo otrokom v predkazenskem postopku omogočil celostno obravnavo. Hkrati pa želimo izreči pohvalo in zadovoljstvo, da bo ta zakon sprejet na predlog resorne ministrice iz vrst SMC, saj je bil sklep o ustanovitvi hiše za otroke v Sloveniji sprejet leta 2017, prav tako na predlog resornega ministra iz vrst SMC. Takrat smo se kot država zavezali, da bomo zagotovili otrokom prijazno pravosodje in jim omogočili celovito podporo v skladu z najboljšimi praksami iz Sveta Evrope. Cilj omenjenega sklepa in tega predloga zakona je vzpostavitev hiše za otroke v Sloveniji, ki je v prvi vrsti namenjena izpeljavi otroku prijaznega in učinkovitega sodnega postopka, ko gre za obravnavo kaznivih dejanj spolnih zlorab pri otrocih. Da bi se izognili dodatni travmatizaciji zlorabljenih otrok, bodo namreč vsi potrebni postopki izpeljani v bolj prijaznem okolju, kot je na primer sodna dvorana. Namen modela Barnahus je torej v prvi vrsti v tem, da se otrok izogne ponavljajočim se razgovorom s predstavniki organov pregona in sodnih organov na različnih lokacijah, in tudi, da se zagotovi sodelovanje med sodnimi, socialnimi in zdravstvenimi službami na otrokom prilagojeni in bolj prijazni lokaciji – da se torej tudi pri pregonu kaznivih dejanj zoper otroke v kar največji meri zasleduje otrokove koristi. Model Barnahus je vodilni evropski model za usklajeno, otrokom prijazno in multidisciplinarno obravnavo otrok v sodnih postopkih. zvezi s tem moramo sicer opozoriti, da ima Slovenija že sedaj dobro razvit sistem varstva in zaščite otrok, ki zagotavlja visoko raven uresničevanja pravic otrok. Naši pravosodni organi se zavedajo, da so najbolj izpostavljeni in najbolj ranljivi udeleženci v sodnih postopkih ravno otroci in da je zaradi njihove občutljivosti in ranljivosti nujno, da se morebitni negativni vplivi postopka na razvoj otroka čim bolj zmanjšajo. V Poslanski skupini SMC se zavedamo, da so spolne zlorabe otrok še vedno tabu tema v naši družbi, čeprav so žal pogoste, in to predvsem s strani oseb, ki jih otroci poznajo oziroma jim zaupajo. Zato smo zlorabljenim otrokom dolžni nuditi največjo stopnjo zaščite, ki jo ta model po našem in prepričanju mnogih strokovnjakov nudi. Hiša za otroke je prostor, kjer se otroci počutijo varne in kjer z njimi ravnajo usposobljeni strokovnjaki, ki jim zagotavljajo vso potrebno podporo in pomoč. Najprej bo namenjena otrokom, ki so žrtve spolnih zlorab, kasneje pa tudi drugim žrtvam in pričam nasilja. Razlika med sedanjo prakso in modelom Barnahus je, da otroka ne bodo več vozili po različnih institucijah, od policije do zdravnikov in centra za socialno delo, tožilstva in sodišča, ampak ga bodo pripeljali v hišo za otroke, kjer bodo opravljeni vsi postopki za potrebe kazenskega postopka. Hiša bo urejena tako, da otrok ne bo čutil, da gre za uradno institucijo, ampak jo bo resnično doživel kot otroško hišo. Barnahus namreč v islandščini pomeni otroška hiša. V Poslanski skupini SMC bomo predlog zakona soglasno podprli, hkrati pa izrekamo zahvalo tako prejšnjemu ministru kot tudi sedanji ministrici za pravosodje iz vrst SMC, državnemu sekretarju in vsem prizadevnim in srčnim javnim uslužbencem, državnim tožilcem, tožilkam, sodnikom, sodnicam, odvetnikom, odvetnicam, nevladnim organizacijam ter domačim in tujim strokovnjakom ter ne nazadnje državi Norveški oziroma njenemu finančnemu mehanizmu,

V Levici verjamemo, da bodo določila, zbrana v tem zakonu, sploh tista doslej razpršena, pripomogla h kvalitetnejšemu delu vseh organov, a zgolj to ne bo dovolj. Vsaj nekaj specialnih znanj ali obvezna izobraževanja, ki jih predlog zakona predpisuje za sodelavca novega javnega zavoda, bi morali opraviti vsi; vsi, ki se potencialno lahko srečajo z otrokom v stiski, zlasti v primerih spolnih napadov in zlorab ter okoliščin, kjer so otroci priča umorov in ubojev, ki so zlasti travmatični za otroka. Ta predlog zakona se ukvarja posebej z otrokom prijaznim pravosodjem, upamo pa, da je to prvi korak na poti do uporabnikom prijaznega državnega aparata, ki bi deloval v celoti. Izogibanje tako imenovani Izogibanje tako imenovani sekundarni viktimizaciji je pomembno za vse žrtve ne glede na njihovo starost, seveda pa še posebej za otroke. Slovenija je bila v preteklosti že opozorjena, da ni dovolj učinkovito poskrbela za pomoč otrokom žrtvam spolnega nasilja. Opozorila so se nanašala tudi na implementacijo pravice otrok, da so slišani. Otroci žrtve kaznivih dejanj v svojih kasnejših spominih kot posebej boleče izpostavljajo dejstvo, da se je dvomilo v njihove izjave ali jih obravnavalo kot nezanesljive priče zgolj zato, ker so bili mladoletni, torej na podlagi njihove starosti. Pravica biti slišan pa s seboj potegne celo vrsto pogojev, ki bi jih mogli imenovati okolje zaupanja. K temu zlasti pripomore odmik od raznih stresorjev, zlasti to, da niso zopet izpostavljeni svojim učiteljem, da so prostori urejeni tako, da omogočajo svobodno gibanje, kontakt, kontakt z živalmi, igračami, naravo. Otroci lahko povedo svojo zgodbo na njim primernem način, kadar se čutijo varne, to pa bo le v primeru njihove celostne, dostojne obravnave. Na področju pravosodja je, na kar nakazuje tudi ta predlog, ki je pred nami, zagotovo mogoče brez škode za sam postopek opustiti nekatere procesne prvine, ki prej škodujejo otrokovi artikulaciji, pričanje v postopku, kakor pa so v službi prava in pravičnosti. Avdiovizualne izjave otrok, ki nastopajo kot žrtve ali priče, torej njihova nenavzočnosti v sodni dvorani, v ničemer ne krnijo sodnega postopka, če se pri tem spoštujejo pravice drugih strank v postopku. Zakon navaja torej varno hišo za otroke oziroma Barnahus, ki bo imela status javnega zavoda in bo organizirana kot strokovni zavod, ki mu podobno kot pri izvedenstvu sodišče prepusti organizacijo in izvedbo zaslišanja, pri tem pa ohranja vsebinsko, procesno vodenje samega zaslišanja. Sistem, ki ga predlog zakona uvaja – da na enem mestu z enim dejanjem znotraj neke prilagojene ustanove dobimo kvalitetne in veljavne izpovedi za sodno poravnavo – svojo najboljšo plat pokaže v tem, da se hkrati z zaslišanjem začenja že opolnomočenje. Celostna obravnava ter podpora otroka na poti obdelave njegove travme, ki mu je bila povzročena z nekim kazenskim deliktom proti njemu, ali z njegove strani ali pa zgolj kot priče nekega dogodka, ki se prične čim prej, je ključna za otrokov nadaljnji razvoj. Ravno zato nas nekoliko skrbijo dolgi roki, ki se lahko v primeru maksimalnih dolžin približajo že enemu mesecu, kar gotovo ni v korist namena opolnomočenja otroka. Strokovnjaki, zaposleni znotraj varne hiše, bodo morali sami posedovati izredno širok spekter znanj, ki se raztezajo od področja medicine, antropologije, pedagogike, psihologije, psihiatrije pa vse tja do duhovnosti. Skrbi nas, ker ljudi s tako širokim naborom znanj, ki imajo obenem še izostren občutek za človeka, ni na pretek. Zakon je dober in tudi dobro pripravljen in ga seveda v Levici podpiramo. Kot vedno pa bo njegova končna vrednost določena z implementacijo v praksi. V dobro vseh otrok, ki se znajdejo v okoliščinah, ki se jim ne bi smele nikoli zgoditi, upamo, da bo ta implementacija čim bolj gladka, obenem pa že sedaj pozivamo, da naj bo tudi obratna pot čim hitrejša. Namreč da se, če se pokažejo določene potrebe po izboljšavah ali spremembah, te tudi nemudoma pripravijo in predložijo Državnemu zboru v novelacijo. Tukaj mora tudi Državni zbor odigrati svojo vlogo zelo hitro, da bi se preprečilo ali vsaj maksimalno omejilo poglabljanje travme in škode za mlada življenja. Hvala.

hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, lep pozdrav še enkrat! V Sloveniji imamo dobro razvit sistem varstva in zaščite otrok, ki je usklajen z mednarodnimi standardi in zagotavlja visoko raven uresničevanja pravic in blaginjo vseh otrok, mednarodne primerjave pa Slovenijo uvrščajo pogosto v sam vrh. Med drugim je Slovenija po letošnjem indeksu organizacije Save the Children na lestvici držav, kjer je otroštvo najbolj zaščiteno, na prvem mestu. Vsi v Sloveniji si ves čas prizadevamo za dodatno izboljšanje položaja in življenja naših otrok. Sprejet je bil Družinski zakonik, ki ga vodi temeljno načelo temeljne koristi za otroke, dopolnjen je bil Zakon o varuhu človekovih pravic, ki ureja zagovorništvo in pravico vsakemu otroku biti slišan, sprejeta je bila tudi Resolucija o družinski politiki 2018–2028, ki poudarja uresničevanje otrokovih pravic. Danes obravnavamo Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke. Predlog zakona temelji na zavedanju, da je treba zaščito in kakovost življenja otrok nenehno izboljševati in urejati celostno obravnavo otrok žrtev ali pa prič kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost po modelu Barnahus. Po tem modelu imajo nekatere države, predvsem skandinavske, urejeno zaščito otrok v kazenskem postopku že vrsto let. Model Barnahus in predlog zakona sledita cilju, da se vsem zlorabljenim otrokom zagotovi hiter in učinkovit postopek razkritja vseh okoliščin zlorabe. Otroku bo nudil vso potrebno podporo, skrb in pomoč v najranljivejših trenutkih njegovega mladega življenja. In kar je še posebej pomembno, to se bo zgodilo v za otroka varnem in prijaznem okolju. Temeljni cilj predloga zakona je predvsem celovito in sistemsko urejanje obravnave mladoletnih oškodovancev, prič in žrtev kaznivih dejanj. Otrok je v skladu z mednarodnimi standardi opredeljen kot oseba, mlajša od 18 let. Ta zakon določa zaščito mladoletnih predvsem v primeru kaznivih dejanj iz poglavij kaznivih dejanj zoper človečnost, življenje in telo ter spolno nedotakljivost. Zakon izvajanje celostne obravnave otrok opredeljuje kot javno službo, ki jo zagotavlja država prek ustanovitve javnega zavoda z nazivom hiša za otroke. To je hkrati tudi strokovni zavod za opravljanje izvedenskega dela. Javna služba, celostna obravnava vsebuje predvsem zaslišanje otroka, telesni pregled otroka ter krizno podporo in psihosocialno pomoč otroku. Procesne rešitve, predlagane v tem zakonu, stremijo k enotni celoviti obravnavi otroka pri zaslišanju bodisi v vlogi oškodovanca bodisi v vlogi priče, pod določenimi pogoji pa tudi v vlogi storilca. Zato so procesne rešitve zasnovane tako, da sodišče z odredbo za zaslišanje po tem zakonu odloči tudi o uporabi vseh ukrepov za varstvo otrokove duševne celovitosti – izogibanje stikov z obdolžencem, uporaba prilagojenih prostorov, zaslišanje s pomočjo strokovnjaka in minimiziranje števila zaslišanj. temu cilju prispevajo prav vse predlagane rešitve: celovit pristop, krepitev pravic obrambe in hibridna izvedba procesnega dela zaslišanja. preprečevanju dodatnih travm bo pripomoglo predvsem enkratno zaslišanje na otroku prijazen način, ki bo hkrati zadoščalo za potrebe postopka. Celoten koncept zakona sledi cilju, da se otroku, ki je žrtev kaznivega dejanja, v nadaljnjih kazenskih postopkih ne povzroča dodatnih stresnih in travmatičnih situacij, če ga že kot družba nismo mogli ustrezno zaščititi pred kruto izkušnjo kaznivega dejanja, ki ga lahko zaznamuje za vse življenje. Verjamem, da bomo s sprejetjem zakona povečali zaščito otrok v kazenskih postopkih. Prepričan sem, da je Ministrstvo za pravosodje črpalo številne dobre izkušnje v državah,

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Začetki projekta hiša za otroke segajo že v leto 2017. Takrat je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o vzpostavitvi hiše za otroke v Sloveniji. Vsebina projekta je bila javnosti predstavljena leta 2018, predlagani zakon pa predstavlja implementacijo projekta v slovenski pravni red. Tako bo vzpostavljena pravna podlaga za ureditev zaščite otrok v kazenskih postopkih, saj je bilo ugotovljeno, da projekta ni možno uspešno izvajati v okvirih obstoječe zakonodaje. Projekt predstavlja razvit sistem varstva in zaščite otrok po vzoru islandskega modela Barnahus, ki ga je Svet Evrope označil kot najučinkovitejše izvajanje Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo oziroma tako imenovano Lanzerotsko konvencijo. Celostna obravnava v hiši za otroke je v prvi vrsti namenjena otrokom žrtvam ali pričam kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, predlog zakona pa predvideva postopno širjenje ciljne skupine, in sicer na otroke, ki so žrtve ali priče kaznivim dejanjem zoper življenje in telo ter kaznivim dejanjem, vezanim na nasilje v družinskih razmerjih. Pod določenimi pogoji se bo celovita obravnava zagotovila tudi mladoletnim žrtvam oziroma pričam kaznivih dejanj ali mladoletnim storilcem kaznivih dejanj, seveda če bo zmogljivost zavoda to dopuščala. Predlog zakona predvideva, da se bo takšna obravnava izvajala kot javna služba, ki jo bo prek javnega zavoda zagotavljala in financirala država. Naloge zavoda bodo izvajali usposobljeni strokovnjaki, ki bodo izpolnjevali z zakonom določene pogoje in kvalifikacije, zavod pa bo moral tudi skrbno ravnati in redno skrbeti za strokovnjake in za njihovo redno usposabljanje. Na enem mestu bodo tako združeni strokovnjaki, ki bodo otrokom nudili tudi zdravstveno in terapevtsko podporo in zaščito. Celovita obravnava otrok bo v tej hiši zagotovljena v več fazah. Predlagane rešitve bodo zagotovile enotno in celovito obravnavo otroka pri zaslišanju, zmanjšanje števila zaslišanj in vse ostalo pa bo pripomoglo k odpravi sekundarne viktimizacije. največji meri bo za skrbno ravnanje in spoštovanje otrokovih pravic poskrbljeno tudi pri telesnem pregledu. V obdobju po zaslišanju bo v okviru zavoda zagotovljena tudi krizna podpora in psihosocialna pomoč, ki jo bodo izvajali svetovalci na podlagi pripravljenega načrta obravnave. V stranki SAB projekt hiša za otroke zelo pozdravljamo, saj predstavlja velik korak k zmanjšanju sekundarne viktimizacije otrok, ki so žrtve ali pa tudi priče kaznivih dejanj. Kakršnakoli oblika nasilja ima na otroka namreč dolgotrajen vpliv in ga lahko grobo zaznamuje za celo življenje. Kaznivo dejanje za otroka predstavlja izrazito travmatično izkušnjo, ki že sama po sebi povzroči škodo, nadaljnji postopki preiskave in kazenski postopek pa lahko povzročijo še dodaten stres in dodatno škodo. Podoživljanje travmatične izkušnje v kazenskih postopkih navadno prizadene predvsem otroka, zato je potrebno pri njihovi obravnavi biti še posebej pazljiv in strpen. Dolžnost vsake države je, da kazenskoprocesno zakonodajo prilagodi na način, pri katerem otroka kot žrtev kaznivega dejanja v največji možni meri zaščiti tako pred sekundarno viktimizacijo kot pred posledicami sekundarnega stresa. Zagotoviti pa mu je potrebno tudi celovito spoštovanje njega kot osebe in njegovih osebnostnih pravic. V Poslanski skupini SAB ocenjujemo, da je sprejetje zakona nujno potrebno in ga bomo s soglasjem vsi poslanci podprli. Hvala.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Ministrica, državni sekretar, kolegice in kolegi, lep dober večer! Stališče Poslanske skupine Desus bom začel s trditvijo. Vsak otrok ima pravico do otroštva. Prav vsak otrok na svetu bi moral imeti zagotovljeno zdravo otroštvo in vse možnosti za uspešen osebnostni razvoj. Gre za male in mlade, še neizoblikovane osebe, ki predstavljajo najbolj ranljiv naše družbe, a hkrati pomenijo temelj človeške družbe. Ravno zato je še toliko bolj občutljivo in pomembno področje njihove zaščite in njihovih pravic. Drži, da je zakonodaja ne samo pri nas, tudi drugod po svetu čedalje bolj usmerjena v zaščito otrokovih pravic. Kljub temu je, vsaj po oceni naše poslanske skupine, napredek prepočasen. Priznati si moramo, da smo še vedno priče prevelikemu številu kršitev njihovih pravic in zlorab otrok, tudi v svoji neposredni bližini. O zlorabah otrok se po našem mnenju vse premalo govori. Dejstvo je, da zlorabe otrok in kršitve njihovih pravic obstajajo in do njih prihaja prav vsak dan. V Poslanski skupini Desus poudarjamo, da je vsa tovrstna ravnanja in dejanja potrebno glasno, torej brez olepševanja in izgovorov, jasno obsoditi, saj otrokom povzročajo ne samo dolgotrajne, temveč tudi trajne izjemno škodljive posledice. Rezultat raziskav je zaskrbljujoč. Vsak peti otrok je žrtev spolnega nasilja, po večini v družinskem okolju ali s strani osebe, ki je otroku blizu in mu je dobro poznana. Mogoče kdo pomisli, to se meni in mojim ne dogaja, to so samo statistične številke. Nikakor ne. To so otroci. Samo pomislite, koliko otrok poznate, vaši otroci, otroci sorodnikov, prijateljev, znancev, sosedov. Mogoče ste jih učili, preživljate z njimi prosti čas. In koliko smo jih našteli? 10, 20. Sedaj pa pomislite na tako imenovano statistiko. To se pravi, vsak peti otrok je zlorabljen. To pa niso le številke, ampak dejstva. V Poslanski skupini Desus se zavzemamo za ničelno toleranco dejanj, ki povzročajo kakršnokoli škodo našim otrokom, ter za aktivnejši pristop, da ta cilj dosežemo. Izjemno hitro smo pristopili k reševanju krize, ki je v lanskem letu nastala zaradi epidemije. O epidemiji s hudimi doživljenjskimi posledicami, govorim o spolni zlorabi otrok, pa se zelo malo govori. Dolgotrajni in kompleksni pravni postopki v fazah odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja nasilnih kaznivih dejanj povzročajo dodatne kršitve in zlorabe, ki žrtvi pogosto povzročajo dodatne škodljive posledice. Še toliko hujše je v primerih, ko je žrtev otrok. Zato so države dolžne zagotoviti ustrezne ukrepe za zaščito žrtev v predkazenskem in kazenskem postopku. Ideja modela hiše za otroke, ki je predviden s tem zakonom, je zorela kar nekaj let in prav je, da ga končno le uzakonimo, saj predvideva posebno zaščito otrok, udeleženih v kazenskih postopkih, bodisi kot žrtve bodisi kot priče. Gre za poseben strokovni zavod, kjer se žrtve, otroci počutijo varne, saj bodo njihovo zaslišanje izvajali usposobljeni strokovnjaki, ki jim bodo nudili celostno podporo, zdravstveno in psihosocialno pomoč. Ključno je, da gre za otrokom prijazno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju. Ta model predstavlja celostni sistem multidisciplinarnega in multiinstitucionalnega sodelovanja različnih deležnikov, ki morajo težiti k enemu in edinemu cilju takojšnji, čim bolj ustrezni in predvsem kvalitetni pomoči otroku žrtvi kaznivega dejanja. V Poslanski skupini Desus verjamemo, da bo hiša za otroke dosegla svoj namen, zato bomo Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke soglasno podprli. Zavedamo se, da je iluzorno pričakovati, da do takšnih zlorab ne bo več prihajalo, srčno pa upamo in želimo, da bi jih bilo čim manj. Dolžnost vsakega človeka pa je ne pogledati stran. Storilce je potrebno ustaviti takoj. Šele ko se bo to začelo dogajati, bo zlorab čedalje manj in bo več brezskrbnega otroškega smeha in vsak otrok bo lahko preživljal otroštvo v najlepšem pomenu besede. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Kot zadnje stališče bo gospod Jani Ivanuša predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite.

Zakon celovito in sistemsko ureja obravnavanje mladoletnih oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj. Z zakonom se želi predvsem odpraviti kasnejša zaznamovanost mladoletnih oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj. Obravnava teh oseb bo s pomočjo tega zakona jasnejša, preglednejša in bo zagotavljala primerno varstvo otrok. Otrok bo slišan in zagotovljena mu bo ustrezna pravica do zaščite in osebne varnosti. Ne vidimo pa razloga, da se celostno po določilih predmetnega zakona obravnavajo v istem zavodu tudi mladoletni storilci kaznivih dejanj. Obe kategoriji otrok bi morali biti ločeni, saj obstajajo popolnoma različni razlogi, zakaj so obravnavani v zavodu. To materijo bi morali urediti v že obstoječem Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Moti nas naslednje. Uvaja se institut, prevzet iz norveškega pravnega reda, ponovno se uvaja centralizacija in dodaten zakon. Naš pravni sistem se navezuje na germanskega, tudi prvotna vsebina Ustave Republike Slovenije, zato bi bilo smiselno novosti v naš sistem prenašati iz Nemčije ali Avstrije. Danes obravnavani institut hiša za otroke je prevzet iz pravnega sistema Norveške. S to ureditvijo nimamo prav ničesar skupnega. Težava nastane pri uporabi samega prava, saj je naš pravni sistem koktejl vseh možnih institutov iz celega sveta. Težko sistem deluje kot celovit, če prevzamemo iz vsakega sistema le določen del. Predsednik Vlade je sam opozoril na poplavo predpisov, ki jo imamo v naši ureditvi, po drugi strani pa dobivamo nov zakon. Tretja težava, ki pa nas najbolj moti, je ta, da se s tem zakonom evidentno kršijo zaveze iz koalicijske pogodbe, saj se ponovno krepi centralizacija. Že tako imamo težave z obstoječo centralizacijo in ponovno uvajamo nov institut prav v Ljubljani. V uvodnem besedilu zakona je zapisano, da bodo prostori zavoda v Ljubljani. Nikakršnega razloga ni, da naj bo ta zakon prav v Ljubljani, in tovrstno odločitev je nemogoče upravičiti. Če so problem prostori, je prav v mestih na obrobju Slovenije veliko nezasedenih stavb, ki stojijo kot osamelci prav zaradi centralizacije, ki se dogaja že vse od osamosvojite. Gre za nov zavod in ravno sedaj bi lahko koalicijske stranke pokazale, kako jim je mar za decentralizacijo države. Menimo, da bi lahko bil sedež tega zavoda kjerkoli drugje v Sloveniji. Predlagali bi Ormož, Krško, Novo Gorico, Koper ali kakšen drug kraj. Glede na uporabnike tega zavoda menimo, da bi bilo veliko boj smotrno, da ima omenjeni zavod sedež nekje na periferiji. Tako bodo otroci lahko odmaknjeni od vplivov urbanega okolja, okolje na podeželju pa je zagotovo bolj primerno za uporabnike takšnega zavoda. Ko eno mesto pridobi tak zavod, s tem potegne tudi celoten razvoj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **4. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Kristini Šteblaj, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se želi uzakoniti nekatere rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za ti dve leti. S 1. členom se želi Ministrstvu za obrambo omogočiti sklepanje večletnih pogodb za investicije v Slovenski vojski. Veljavni zakon o izvrševanju proračuna namreč v tretjem odstavku 30. člena določa, da neposredni uporabnik proračuna v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati obveznosti brez odložnega pogoja. Ta ureditev je problematična predvsem z vidika nakupa tiste vojaške opreme, za katero je dobavni rok 18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe, pri tem pa gre za dobave, ki so zaradi večjih vrednosti projekta ter dinamike proizvodnje praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje, približno od dve do tri leta od prve dobave. Poleg tega gre za specifično opremo, izdelano tako rekoč po meri. Ker proizvajalci vojaške opreme pogodb o nakupu z odložnim pogojem ne želijo skleniti, je smiselno, da se za nakup tiste opreme, ki je predvidena s Splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom, določi pravna podlaga, po kateri je izjemoma dovoljeno sklepanje pogodb brez odložnega pogoja. S predlaganim 2. členom se kljub omejitvam zaposlovanja, ki so določene v 60. členu veljavnega zakona o izvrševanju proračuna, določa možnost dodatnega zaposlovanja v primerih, kadar se plače zaposlenih financirajo ali iz sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, ali pa kadar se sredstva za plače zagotavljajo iz prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. V prvem primeru pomeni, da bi bila izvedba raziskovalnih projektov in programov lahko vprašljiva, če bi zakon striktno prepovedoval vsako novo zaposlitev. V drugem primeru pa gre za izjemo, po kateri se dopušča možnost zaposlovanja, če so te zaposlitve financirane iz tako imenovane tržne dejavnosti, saj v obeh opisanih primerih stroški dela ne bremenijo proračunskih sredstev. Nadalje je predlagano, da se iz zakona črta ureditev, ki je zahtevala obvezno pripravo polletnega poročila za posredne uporabnike proračuna. Razlog za predlagano črtanje je v dejstvu, da ustanovitelj na podlagi polletnega poročila, ki je pripravljeno do 31. avgusta tekočega leta, v tem letu praktično ne more več sanirati morebitnega negativnega poslovanja. To pa posledično pomeni, da tako poročilo ne služi svojemu namenu. Vendarle pa samo črtanje obveznosti priprave polletnega poročila ustanovitelju ne onemogoča spremljanja finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna skozi celotno leto. In še predzadnja reč. S to novelo se določa možnost, da Vlada prerazporedi načrtovane pravice porabe iz namenskih sredstev EU, kadar je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo interventne ukrepe, vezane na omilitev in v odpravo posledic epidemije covida, mogoče financirati ali sofinancirati tudi z evropskimi sredstvi. Ob upoštevanju dejstva, da bo nekatere interventne ukrepe, za katere so v sprejetem proračunu že načrtovana nacionalna sredstva, mogoče financirati s sredstvi EU, je smiselno, da se vsaj nekatere obveznosti, ki izhajajo iz interventnih zakonov, financira s sredstvi In še: z dodatnimi prehodnimi določbami se v letu 2021 za en mesec podaljšujejo nekateri roki, na primer za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov ter še nekateri drugi. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Robertu Polnarju. Izvolite. **ROBERT Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 54. nujni seji 17. marca letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. V dodatni razlagi je državna sekretarka z Ministrstva za finance pojasnila ključne razloge oziroma ključne rešitve predloga zakona, ki bodo omogočile nemoteno in tekoče izvrševanje državnih proračunov za letošnje in prihodnje leto. Ministrstvu za obrambo se omogoča sklepanje večletnih pogodb in pogodb brez odložilnega pogoja za investicije v Slovenski vojski. Predlog zakona omogoča možnost dodatnega zaposlovanja javnih uslužbencev v določenih primerih, ko plače zaposlenih dodatno ne bremenijo proračuna. Črta se ureditev, ki posrednim porabnikom proračuna nalaga obveznost priprave polletnih poročil in kazensko odgovornost v primeru nepriprave sanacijskega načrta. Predlog vsebuje tudi rešitev, da Vlada lahko prerazporedi porabo namenskih sredstev Evropske unije tudi za financiranje interventnih zakonov, ko bo ta možnost utemeljeno pričakovana. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povzela pisno mnenje službe in ob tem izrazila pripombo k 1. členu predloga zakona z vidika skladnosti z ustavo. Izpostavila je tudi problem pravne varnosti predlaganih rešitev. V razpravi so nekatere poslanke in poslanci kritizirali predlog zakona ter ga označili za protiustavnega in nedemokratičnega. Predlog zakona ima namreč enake pravne učinke kot Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, izvrševanje tega zakona pa je trenutno zadržano s sklepom Ustavnega sodišča. Drugič. Člani odbora so se strinjali s tem, da Slovenska vojska potrebuje modernizacijo in dodatne investicije, vendar morajo biti te utemeljene, upoštevati pa je potrebno tudi javnofinančne zmožnosti države. Poudarili so, da se strinjajo z naložbami, ki bodo neposredno služile slovenskim državljanom, a nasprotujejo izdatkom, ki bodo primarno koristili vojaški industriji in mednarodnim misijam. Nekateri člani odbora so v razpravi poudarili, da je Slovenska vojska eden izmed stebrov državne varnosti in suverenosti, zato so naložbe vanjo vitalnega pomena za državo. Ob tem je bilo izpostavljeno, da prav ustava zahteva, da je država varnostno usposobljena. Poudarjeno je bilo, da mora Slovenska vojska spoštovati srednjeročne in dolgoročne usmeritve, ki so bile predhodno sprejete v Državnem zboru, pravno podlago za to pa ji daje prav predlog zakona. V razpravi je bila tudi zavrnjena trditev, da je razprava pravzaprav dilema med naložbami v vojsko in naložbami v zdravstvo ali socialo, saj bo potrebno najti sredstva za investicije v vsa omenjena področja. Državna sekretarka z Ministrstva za finance in državni sekretar z Ministrstva za obrambo sta v razpravi odgovorila na zastavljena vprašanja poslank in poslancev. Po opravljeni razpravi je odbor v skladu z osmim odstavkom 131. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel amandma za nove člene od 5.a do 5.d. Po opravljeni razpravi o vloženih amandmajih je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora odločal o amandmaju Poslanske skupine Levica k 1. členu in ga ni sprejel, o amandmajih Poslanske skupine LMŠ k 1., 3. in 4. členu, ki jih ni sprejel, in o amandmaju poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 2. členu, ki ga je sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. HEFERLE:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva dobi besedo gospa Andreja Zabret, predstavila bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, predstavnika Vlade, kolegice in kolegi! Novela ZIPRS, ki jo obravnavamo, vsebuje dve dobri rešitvi, dve slabi ter eno, pri kateri gre za brezsramno ignoriranje volje Ustavnega sodišča. Prva dobra rešitev je ta, da se bo podaljšal rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil. To rešitev, ki je res rešitev v zadnjem hipu, v LMŠ podpiramo, saj na ta problem opozarjamo že dolgo časa in smo s tem namenom sklicali tudi sejo Odbora za finance. Škoda le, da ste spoznali tako pozno in s tem povzročili še dodatno mero stresa že tako obupanim računovodjem. Druga rešitev, dobra rešitev je, da se kadrovski načrt Komisije za preprečevanje korupcije v naslednjih dveh letih lahko poveča za pet dodatnih zaposlitev. Gre za izjemno pomemben organ, ki mora preveriti kar nekaj zadev, ki so se zgodile v zadnjem letu. V LMŠ smo na Odboru za finance predlagali kar nekaj amandmajev, med katerimi je bil najpomembnejši črtanje 1. člena. Ta člen namreč omogoča, da se, še preden bo o tem odločilo Ustavno sodišče, lahko začnejo nabave Slovenske vojske v višini 780 milijonov. Pa ne, da v LMŠ ne podpiramo razvoja slovenskega obrambnega sistema. Temu smo sledili v pretekli vladi, ko smo v rebalansu proračuna za leto 2019 in tudi v vseh nadaljnjih proračunih za razvoj obrambnega sistema predvideli več sredstev glede na pretekla leta in tako zaustavili večletni trend zmanjševanja sredstev za Slovensko vojsko, a so bili ukrepi na področju krepitve vojaških struktur in obrambnega sistema oblikovani v drugačnih, bolj stabilnih okoliščinah. Čas, v katerem se nahajamo, pa je specifičen, smo v izjemno negotovi situaciji, ne vemo na primer, kaj bo s tisočimi zaposlenimi v podjetjih, ko se bo enkrat iztekel ukrep subvencioniranja čakanja na delo. V tem času nakupiti za 400 milijonov oklepnikov je daleč od preudarnega ravnanja z javnimi financami, je najmanj nelogično, predvsem pa vzbuja vprašanja in postavlja različne teorije, zakaj si za tak javnofinančni izdatek na vso moč prizadevate. A problem 1. člena sega še globlje. Njegovo sprejetje bi pomenilo uzakonitev pravne podlage za sprejemanje obveznosti za investicije v Slovenski vojski v breme proračunov prihodnjih let še pred sprejetjem odločitve Ustavnega sodišča o kršitvi drugega odstavka 90. člena Ustave. Tako imamo pred seboj še en poizkus vladajoče koalicije, kako ignorirati sistem zavor in ravnotežja. Ta več kot dve stoletji stara doktrina namreč predpostavlja ločitev in razpršitev politične moči na zakonodajno, izvršno in sodno oblast ter podeljuje vsaki od teh vej oblasti približno enako odgovornost in moč, da prepreči dominacijo samo enega človeka, skupine ali veje oblasti. Ponavljam, dominacijo enega človeka ali veje oblasti. Spoštovani, govoriti o pravni državi, a istočasno izigravati Ustavno sodišče, je zelo zaskrbljujoče. V LMŠ smo prepričani, da si tega v zrelih demokracijah ne bi smel dovoliti nihče, ravno poslanke in poslanci Državnega zbora pa bi morali biti tisti, ki delujemo kot branik pravne države. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jani Prednik, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, državna sekretarka, poslanke in poslanci, en lep dober večer! V že drugem z epidemijo zaznamovanem letu je Vlada predlagala spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju proračuna. Namesto transparentnega rebalansa proračuna, s katerim bi se odzvala na spremenjene potrebe in prerazporedila sredstva, ki jih v tako imenovanem spopadu z epidemijo ni uspela učinkovito porabiti, se je odločila za rokohitrsko spreminjanje zakona. Zakon o izvrševanju proračuna je zakon posebne vrste. Predlaga ga lahko samo Vlada, ne poslanci, in vedno se obravnava po nujnem postopku. Zaradi njegovega posebnega položaja o njem tudi ni mogoče referendumsko odločanje. To pomeni, da mora tudi njegova vsebina ostati znotraj okvirov, ki so potrebni za proračunsko izvrševanje. Zato v tem zakonu ne sme biti vsebin, ki vanj ne spadajo. Vlada pa je s svojim predlogom storila točno to. Poleg vsebin, pomembnih za izvrševanje proračuna, kot je dopustitev zaposlovanja tistemu delu javnega sektorja, ki ima tudi tržne in druge prihodke, je vanj vrinila člen, ki ruši načelo delitve oblasti, posega v ustavno presojo že sprejetega zakona o investicijah v Slovensko vojsko, pri tem pa še širi že sicer izjemna pooblastila, ki naj bi jih dobila Vlada za kupovanje vojaškega orožja in opreme. Zakonodajno-pravna služba je temu predlogu nasprotovala na več kot šestih straneh. Odbor za finance kljub temu ni ukrepal. Spornega člena ni niti črtal niti ga spremenil, zato smo zdaj soočeni z zakonom, ki vsebuje očitno protiustavne elemente in presega svojo pristojnost, spornega člena pa ni več mogoče spreminjati. Socialni demokrati smo zato pripravili amandma za novi 5.e člen, s katerim bi veljavnost spornih vladnih pooblastil za nakupe vojaške opreme vezali na pogoj, da Ustavno sodišče razglasi Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski za skladnega z ustavo. Če se to zgodi, amandma tudi določa, da pooblastil, ki jih daje ZIPRS, ni mogoče razumeti širše od pooblastil, ki jih Vladi daje zakon o investicijah v Slovensko vojsko. Vlada je že pokazala, da ji ni mar za ustavni red, in očitno enako velja za njen odnos do ljudi, v katerih službi naj bi bila. Dodaten dokaz za to je najprej trmasto vztrajanje Vlade, da pravnim osebam ne bo podaljšala rokov za oddajo poslovnih poročil in davčnih obračunov, nato pa se je koalicija v zadnjem hipu odločila te sicer potrebne določbe vrniti v ta zakon, kamor prav tako ne spadajo, a bodo preobremenjenemu gospodarstvu, če bo zakon sprejet, zagotovile vsaj enomesečni odlog rokov za oddajo poslovnih poročil. Ker verjamemo, da je to premalo glede na obremenjenost računovodskih služb, ter glede na kompliciranost vladnih ukrepov pomoči predlagamo, da se ti roki zamaknejo za tri mesece, na 30. junij letos. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se bomo glede svoje podpore temu zakonu odločili glede na podporo, ki jo bo dobil naš predlog amandmaja za zavarovanje ustavnega reda Republike Slovenije.

Spoštovani! Z današnjo novelo zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije sprejemamo rešitve, ki omogočajo sprostitev dodatnih zaposlovanj javnih uslužbencev v določenih primerih, ko plače zaposlenih dodatno ne bodo bremenile proračuna, podaljšujemo rok za oddajo finančnih poročil o poslovanju podjetij ter zagotavljamo sredstva za nujno posodobitev vojaških zmogljivosti, ki bodo omogočala dolgoročnejši razvoj Slovenske vojske. V Poslanski skupini Stranke modernega centra vse predlagane rešitve podpiramo. Zadovoljni smo, da se sprošča zaposlovanje za raziskovalce v primerih, kadar se plače zaposlenih financirajo iz sredstev raziskovalnih projektov in mednarodnih programov. Prav tako podpiramo dodatno rešitev, ki zaposlitev dodatnih kadrov omogoča tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, ker gre za eno od pomembnih institucij, ki prispevajo h krepitvi integritete in transparentnosti ter k pravni državi nasploh, kar je pomembno tudi v luči nedavno sprejete novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je KPK podelila nove zakonske naloge, in je zato smiselno, da se okrepi tudi njen organizacijski in kadrovski ustroj. Zelo dobrodošla je tudi enomesečna prestavitev roka za oddajo letnih poročil gospodarskih subjektov, saj se želimo izogniti, da bi pri oddaji podatkov prišlo do netočnosti ali celo množičnih zamud in s tem povezanih sankcij. Zavedamo se, kako nujna je za podjetja predvidljivost gospodarskega okolja, v katerem delujejo. Podjetja pa prek sistema javnega razkrivanja podatkov v svojem poslovanju omogočajo investitorjem, dobaviteljem in drugim deležnikom na trgu, da na podlagi verodostojnih informacij sprejemajo svoje poslovne odločitve, zato morajo biti takšni podatki točni in zanesljivi. Delo specializiranih računovodskih servisov zato vidimo kot most med podjetji in ostalimi deležniki, a zavedamo se, da to še zdaleč ni njihova edina funkcija in da v trenutnih razmerah računovodski servisi opravljajo dodatno delo, izpostavljeni so povečanemu obsegu, saj svojim strankam priskočijo na pomoč pri urejanju dokumentacije, vezane na uveljavljanje vseh vrst pomoči, ki jim jih jo država zagotavlja v okviru protikoronskih zakonov. Ta novela pa zagotavlja tudi finančna sredstva za vojaške zmogljivosti in to je za opozicijo najbolj sporno. Vendar se je naša država že v mandatih prejšnjih, nekih drugih vlad zavezala k izvajanju srednjeročnih in dolgoročnih načrtov za vzpostavljanje vojaških zmogljivosti, ki so po obsegu in časovni dimenziji usklajene z zavezništvom Nata. Slovenija je takšne obveznosti prevzela ob vstopu v to zavezništvo. Velik del obstoječe vojaške infrastrukture je iztrošen. Za vzdrževanje so potrebna velika finančna sredstva, operativna razpoložljivost opreme pa je manjša. Vse to negativno vpliva na pripravljenost Slovenske vojske, ki je že vrsto let za vojno delovanje ocenjena kot neustrezna. S takšno držo naša država ne sledi obveznostim, ki izhajajo iz sistema kolektivne obrambe, z obstoječimi kapacitetami ravnamo negospodarno, s čimer varnostno breme prenašamo na druge članice zavezništva Nata. Republika Slovenija je torej po našem mnenju dolžna zagotavljati vojaške zmogljivosti v skladu z načrtovano dinamiko, zato si želimo, da bi tudi Ustavno sodišče svojo dokončno odločitev o tem vprašanju, konkretno o začasno zadržanem Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, sprejelo čim prej.

Hvala lepa. Lep pozdrav! Naloga vsakokratne politične oblasti je, da določi družbene prioritete, da izbere tisto, kar je najbolj pomembno, in da v dejavnosti, ki jih oceni kot najbolj pomembne, tudi največ nalaga. Koronakriza, koronavirus je razkril šibkosti te družbe. Razkril je šibkosti v našem zdravstvu, razkril je šibkosti v naši dolgotrajni oskrbi, razkril je šibkosti v stanovanjski politiki za mlade. Lahko se vprašate, koliko mladih, starih okrog 25 ali pa tudi 30 let, se je moralo preseliti nazaj k staršem zaradi tega, ker so izgubili delo in dohodek med to krizo, ker so delali v storitvenem sektorju. To so bili razlogi, zaradi katerih smo se v Levici ob sprejetju zakona o 780-milijonski nabavi orožja referendum, da je to vprašanje treba razrešiti tako, da ljudstvo pove, ali se s tako investicijo in tako izbiro družbenih prioritet strinja ali ne. 780 milijonov evrov namreč ni neko akademsko vprašanje, neko abstraktno vprašanje. To je enak denar ali pa zelo podoben denar, kot ga je recimo lani Vlada namenila za celoten promet in prometno infrastrukturo, če pogledate na stran proracun.gov.si. To je znesek, ki je blizu tega, kar je Vlada v preteklih letih na leto namenjala za investicije. In 780 milijonov evrov ne bo samo 780 milijonov evrov. Že prvi nakup iz tega paketa, transportno letalo, se je v treh mesecih podražil s 50 milijonov evrov na 72 milijonov evrov. Se pravi, najverjetneje se pogovarjamo o milijardi. Zato smo v Levici presodili, da je treba o taki investiciji, o taki izbiri prioritet povprašati ljudstvo na referendumu. novembra zbrali skoraj 30 tisoč podpisov in stvar je trenutno na Ustavnem sodišču, ki je prav tako presodilo, da se zakon ne sme izvajati, ker bi ob sklepanju pogodb prišlo do zelo težko popravljivih posledic. Tako smo prišli do zakona, ki je danes pred nami. Poglavitna rešitev tega zakona je namreč iskanje bajpasa Ustavnega sodišča, zato da bi si Vlada ustvarila novo novo podlago za sklepanje pogodb, ki bodo lahko prinesle tudi milijardne obveznosti državi v naslednjih šestih letih. Tukaj smo v zelo nevarnem precedensu. Prvič. Ustavno sodišče je zakon, ki je poskušal to urediti, zadržalo zaradi težko popravljivih posledic – Vlada je šla mimo njega. Drugič. Naša ustavna ureditev določa: da je Slovenija demokratična država – 1. člen Ustave; da je Slovenija pravna država – 2. člen Ustave; da ima v Sloveniji oblast ljudstvo – 3. člen Ustave; da imajo v Sloveniji državljani pravico sodelovati pri upravljanju javnih zadev – 44. člen Ustave; da imajo državljani pravico do referenduma – 90. člen Ustave. Teh pet členov, 1., 2., 3., 44. in 90., omenjam, ker je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sama rekla, da je Vlada s tem zakonom, s to grobo kršitvijo ustavnega reda in sklepov Ustavnega sodišča v konfliktu s temi petimi temeljnimi členi naše demokratične ureditve. Zato smo v Levici napovedali, da bomo šli ponovno na referendum. Pa je Vlada ponovno poskušala izigrati ne nas, ampak del ljudstva. V ta zakon je proti Poslovniku Državnega zbora koalicija na Odboru za finance vnesla določbo, s katero naj bi uredili zamik zaključnih poročil za podjetja in računovodske servise z 31. marca na 30. april. To je bila rešitev, ki ji je Vlada do takrat eksplicitno nasprotovala, tisti dan, ko je slišala, da bo na ta zakon verjetno referendum, si je pa premislila in to dala noter. In kje smo zdaj? Računovodski servisi in podjetja so postali talec potencialne milijardne nabave orožja. Zato smo v Levici vložili amandmaje, da se računovodske servise in stvar, ki to ureja, vzame iz tega zakona. Imamo tudi pripravljen zakon, tamle na mizi ga imam, da se to uredi v posebnem zakonu, ki je

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Danes, v 30. letu te države smo priča siloviti blokadi delovanja te iste države. Povzročanje nezmožnosti ustavno zahtevanega zagotavljanja obrambne sposobnosti države in s tem povezane varnosti državljank in državljanov kot temeljne ustavne pravice je eklatantni primer blokade izvajanja ključnih funkcij države. V Novi Sloveniji se sprašujemo in sprašujemo državljanke in državljane, kdo ima pravico blokirati osnovne funkcije države. Kdo ima to moč, da blokira to državo? Če se bo tako nadaljevalo, bomo državo izgubili. Bomo dovolili, da se bo tako uresničila ideja tistih, ki jim samostojna država Slovenija nikoli ni bila intimna opcija? 34. člen Ustave, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. S tem vzpostavlja ustavno zapovedano dolžnost države, da v vsakem trenutku ter na srednji in dolgi rok učinkovito zagotavlja prav takšno stanje varnosti vsakega posameznika in suverena – ljudi kot celote. Takšno stanje učinkovite varnosti ni zagotovljeno, kadar je vojska države finančno dolgotrajno podhranjena. Da je Slovenska vojska v takšnem kronično podhranjenem stanju, potrjujejo strokovne ocene tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Glede nacionalne ravni je dejstvo, da dosedanja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske ne zagotavlja potrebnega razvojnega preskoka in modernizacije, ki bi omogočala vzpostavitev zmogljivosti, opredeljenih v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske, ki jih je sprejel Državni zbor. Odsotnost potrebnih sredstev pa se odraža v stanju Slovenske vojske, ki je od leta 2013 ocenjena z nezadostno oceno za delovanje v krizi ali vojni. Vlada in koalicija se pri tem sklicujemo na stališče stroke, izrecno na primer na mnenje prof. dr. Ljubice Jelušič. Nujnost v investicije v Slovensko vojsko ni v tem, da kar naenkrat potrebujemo investicije za obrambo, temveč v tem, da omogočimo investicije v Slovensko vojsko, razpotegnjene skozi več let. Prav tako nujnost takšnega ravnanja oziroma sprejetja te novele zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije pojasnjujemo z nezadostno oceno Slovenske vojske za delovanje v krizi in v vojni. Pri izrazito strokovno-političnih vprašanjih, kot je vprašanje financiranja obrambne sposobnosti države, imata namreč Vlada in parlament zagotovljeno polje svoje lastne presoje o nujnosti ukrepanja, saj je to vprašanje ravno vprašanje iz njune jedrne pristojnosti in ne kakšne pristojnosti ustavnih sodnikov, ki niti niso obramboslovci niti nimajo specializiranega znanja in ne podatkov o tako podrobnem strokovno-političnem vprašanju. Tudi po tej skrajno mili poti presoje bi torej ne mogli drugače kot priznati, da gre v primeru Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za 2026 za primer zakona iz drugega odstavka 90. člena Ustave, nujnost ukrepa, kot jo vidita Vlada in parlament, in s tem za zakon, ki ga sploh ni mogoče izpodbijati z referendumom. Tako je vsaj v okoljih svobodnih demokratičnih družb. Nazadnje povedano izhaja iz odklonilnega ločenega mnenja dr. Klemna Jakliča v zvezi z nedopustnostjo referenduma o vprašanju financiranja Slovenske vojske. Novi Sloveniji smo prisluhnili potrebam podjetij in računovodskih servisov in smo zadovoljni, da je Odbor za finance z veliko večino sprejel dopolnilo, ki omogoča predložitev letnih poročil na Ajpes za poslovno leto 2020 do konca letošnjega aprila. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 podprla. Hvala lepa. Gospod Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. **MARKO Spoštovani! Vlada trdi, da so ključne rešitve predloga zakona nujne, saj brez njih ne bo možno nemoteno in tekoče izvrševanje državnih proračunov za leti 2021, 2022. Pa je to res tako je sprememba namenjena izvrševanju Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki mu je Ustavno sodišče začasno prižgalo rdečo luč? Zakon, ki ga obravnavamo danes, predstavlja obvod odločitve Ustavnega sodišča. Vlada je namreč vsebino zakona, ki ga je sodišče ustavilo, prenesla v ZIPRS. S tem je znova pokazala svoj odnos do pravne države in demokracije, seveda. Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne za vse veje oblasti, tako za izvršilno kot za zakonodajno vejo oblasti, a očitno ne za to vlado, ki mimo Ustavnega sodišča predlaga zakon, v katerem krši načelo delitve oblasti in negira pravico ljudstva do referenduma. V Poslanski skupini SAB smo večkrat poudarjali, da vojska potrebuje ustrezno opremo in da so določene investicije v vojsko nujne. Zlasti investicija v posebno letalo za gašenje požarov Canadair, ki ga naša vojska potrebuje za dobro celotne države. Ne moremo se pa strinjati, da so nujne vse investicije v višini 780 milijonov evrov. Menimo, da bo prišel čas, ko bodo obrambi zagotovljene vse potrebne investicije, zagotovo pa danes v finančni, gospodarski in zdravstveni krizi in ob rekordnem javnofinančnem primanjkljaju ni čas za zavezo k vojaškim investicijam v skoraj milijardnem obsegu. A danes se v resnici ne pogovarjamo o tem, ali so investicije v Slovensko vojsko potrebne ali ne. Pogovarjamo se o odnosu Vlade do postulatov pravne države in demokracije. Pogovarjamo se o protiustavnem zakonu, ki ga je Vlada zavedno predložila zakonodajnemu telesu v sprejetje. Ob robu zagotavljanja investicij vojski sprememba omogoča dodatne zaposlitve v javni upravi, vendar za točno določene projekte in programe, ki jih financira Evropska unija. Sprememba zakona Vladi omogoča prerazporejanje sredstev za financiranje epidemije, tako da se bodo ukrepi interventnih zakonov financirali iz namenskih sredstev EU. Zakon ukinja obveznost priprave polletnega poročila in sanacijskega načrta za posredne proračunske uporabnike, občine, Zpiz in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Polletno poročilo je namenjeno pravočasnemu spremljanju odhodkov in prihodkov. Če ti odstopajo od predvidenih, se od poslovodstva zahteva takojšnje sprejetje sanacijskega načrta in izravnava finančnih tokov do konca leta. V SAB predlagani rešitvi nismo naklonjeni. Menimo, da moramo zlasti pri občinah in dveh najpomembnejših blagajnah za državo in ljudi pozorno spremljati in pravočasno reagirati na neustrezno izvrševanje finančnega načrta. Računovodski servisi že od začetka leta pozivajo k podaljšanju roka za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov. Koalicijske poslanske skupine so na matičnem delovnem telesu z dopolnili predlagale podaljšanje rokov za en mesec. A vprašanje je, ali je zgolj dodatni mesec dovolj, glede na to, da so bili roki v prvem valu podaljšani za dva meseca, pa takrat situacija ni bila niti približno tako kaotična, kot je danes. In zakaj je situacija kaotična? Zaradi številnih novih predpisov, ki se prepogosto spreminjajo in so tako nejasni, da uporabniki brez pojasnil pristojnih zakona ne morejo uporabiti na pravilen način. In kot da to ni dovolj, jih je Vlada pahnila v dodatno stisko, saj je akt, ki določa pravila vračanja temeljnega dohodka in nadomestil, sprejela tik pred oddajo davčnih obračunov. Kljub temu da podpiramo podaljšanje roka za oddajo letnih poročil in smatramo, da so določene investicije v Slovensko vojsko nujne, zakona ne bomo podprli. V Poslanski skupini SAB

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije je glede na pravno naravo državnega proračuna nujni in neposredni pogoj za njegovo izvrševanje. Najpomembnejša sprememba se nanaša na financiranje pogodb za investicije v Slovenski vojski, ki so sicer predvidene s Splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo. Obveznosti se bodo lahko prevzele brez odložnega pogoja. Slovenska vojska je državna oborožena sila, ki je usposobljena in opremljena za izvajanje oboroženega boja. Je najpomembnejši sestavni del sistema nacionalne varnosti. Njena velikost, oborožitev in sestava so odvisne od državne politike in od vojaške doktrine. Obrambni sistem je čez vsako razumno mero postal predmet izživljanja dnevne politike ob neizbežnem ignoriranju potreb stroke ter tudi imperativa modernizacije. Za modernizacijo ni nikoli denarja, da pa se s tem uničuje operativna sposobnost enot, to zanima malokoga. Pri tem je drugotnega pomena, na kakšen način se to vse skupaj prikazuje državljanom. Obramba države zahteva mnogo več, kakor pa omogočajo kapacitete demagogov in populistov. Relacija obrambnega sistema z lastno javnostjo se tako pretvarja v poniglavi osebni politični marketing. Ponavljajo se stare napake našega strateškega načrtovanja. Na dejanska razvojna vprašanja obrambne moči države odgovarjamo z njihovim zanikanjem ali pa ignoriranjem. Pri tem je popolnoma jasno, da bo investicije uresničevalo več vlad, vrsto problemov, ki se bodo vmes oziroma sproti pojavljali, pa bodo razreševali več let zapored. Zato morajo biti strategije odprte in zadevajoče, pokrivati morajo dolgoročne in najpomembnejše projekte stabilnosti in varnosti države, zadnje desetletje dogajanj v skrajno zapletenem sistemu državne legitimne sile je ogledalo naše strokovne nesposobnosti, legalizacija sistema neodločanja, način razvoja, da se nič ne spremeni. Tako stanje pravzaprav vodi do inverzije vrednot v resničnem vojaškem poklicu, brez katerega si ni mogoče zamisliti nobene vojske, marginalne stvari postajajo strategija, stroka pa odhaja na obrobje. Strateško vodenje 30-letne države pač ni infantilno delanje potičk v domačem peskovniku. Umetnost strategiziranja je bila tisočletna vojaška domena. Pri tem je pravo postavljanje vprašanj pomembnejše kot odgovori, več velja način uresničevanja kot množica ciljev. Želeno in ciljano kakovost določa veliko reči, ne zgolj ekonomske danosti, tudi politični sistem, predvsem pa etika družbene odgovornosti. Strateškega usmerjanja obrambne potentnosti države strokovno in politično ne obvladamo. Napake se ponavljajo, vodenje vojske je zato vedno znova improvizacija. Tega morda ne vidimo navznoter in na krajši rok, navzven in dolgoročno pa se problemi kopičijo. Predlagana sprememba zakona o izvrševanju proračunov pomeni prekinitev takega nevzdržnega stanja. Na novo se določa tudi možnost dodatnega zaposlovanja v primerih, ko se plače financirajo iz sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti. To pa vse skupaj ob predpostavki, da se sredstva zaposlenih za plače ne zagotavljajo iz proračuna države. Možnost, da Vlada Republike Slovenije prerazporedi namenska sredstva Evropske unije na podprogram Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, vendar samo če se utemeljeno pričakuje, da bo interventni ukrep dejansko financiran z namenskimi sredstvi, predlog podaljšanja roka za predložitev letnih poročil ocenjujemo kot posega, ki sta prilagojena trenutnemu gospodarskemu položaju. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli spremembe in dopolnitev Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. **JANI Lep dober večer še enkrat vsem skupaj, še posebej predstavnikom Vlade! V Slovenski nacionalni stranki podpiramo izjemo od omejitve prevzemanja odgovornosti pri sklepanju pogodb, saj je edino pravilno, da se sledi dolgoročnemu programu Slovenske vojske. Seveda naš vojaški program še zdaleč ni popoln, saj se preveč prilagajamo Natovim zahtevam po orožju, neprimernem za obrambo naše domovine. Pogosto kupujemo orožje in opremo, neprimerna za obrambo razgibanega geografskega prostora naše domovine. Namesto da bi kupovali orožje za specifičen način vojskovanja, ki se ga bojita tako zahodna kot tudi vzhodna stran, sledimo interesom Nata in določenih globalnih korporacij. Pri programu bi bilo potrebno še marsikaj spremeniti, zagotovo pa je potrebno imeti nad programom, ki ga v vojski trenutno imamo, popoln nadzor. Ta nadzor bomo z dopolnitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije tudi izboljšali. Z zakonom bomo tako določali izjemo od omejitev prevzemanja obveznosti, da se bodo lahko sklepale smiselne večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski. Pogodbe, ki so torej predvidene s Splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo. Slovenski nacionalni stranki si želimo, da bo Ministrstvo za obrambo po tem zakonu sklepalo pogodbe, ki so potrebne za normalno in kvalitetno obrambo naše domovine. Ker je vojaška oprema zelo specifične narave, jo je potrebno načrtovano kupovati tudi z ozirom na modernizacijo naših oboroženih sil. Vse aspekte vojske je potrebno nadzorovati. Država brez dobre kontrole obrambnih mehanizmov ne more funkcionirati. Finance so v današnjih časih tudi del vojaških strategij, zato morajo obvezno slediti obrambnim programom in usmeritvam. Nasprotnikom tega zakona seveda ni želja obramba našega naroda in domovine, ampak kot po navadi uničevanje naše države in naših, slovenskih obrambnih sil. Pri nabavah ne gre samo za orožje, ampak tudi za stvari, kot je na primer transportni helikopter, ki se ga da v dobrobit državljanov uporabljati tudi v civilne namene. Financiranje obrambne usposobljenosti domovine mora potekati tekoče, pod nadzorom in v skladu s širšo strategijo obrambe naše domovine. Varnost je ena izmed osnovnih pravic državljanov, ki pa jo zagotavlja prav obrambni mehanizem države. Hvala lepa za vašo pozornost in lahko noč. Hvala lepa tudi vam. Še zadnji bo stališče Poslanske skupine SDS predstavil mag. Marko Pogačnik. Izvolite. **MAG. hvala za dano besedo. Spoštovana predstavnika Vlade, kolegice, kolegi! Pred nami so spremembe in dopolnitev Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja postopke, priprave in izvrševanje proračuna države, kar pomeni, da se v njem urejajo posebnosti, ki so vezane na izvrševanje proračuna posameznega leta. V letni zakon je smiselno vključiti tudi rešitve, za katere se ocenjuje, da so pomembne za razvoj določenega upravljanja s proračunskimi sredstvi. Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočale tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za leti 2021 in 2022. S predlaganimi spremembami in dopolnitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se določa izjema od omejitve prevzemanja obveznosti, in sicer tako, da se lahko sklepajo tiste večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski, ki so predvidene s Splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo. Navedeno pomeni, da se bodo te obveznosti lahko prevzele brez odložnega pogoja. Za navedene investicije je zaradi zahtevanih vojaških sistemov predviden dobavni rok tudi 18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe. Poleg tega so predvidene dobave zaradi večjih vrednosti projekta ter dinamike proizvodnje praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje, saj celotne investicije ni mogoče finančno izvesti v enem proračunskem letu. Predlagana je ukinitev priprave polletnega poročila za posredne uporabnike proračuna države in občin ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje, ker polletnega poročila pristojni organi ne more obravnavati prej kot v tretjem četrtletju tekočega dela. Zahteva po pripravi sanacijskega načrta in po sprejetju ukrepov, s katerimi bi se finančni načrt posrednega uporabnika izravnaval do konca tekočega leta, v praksi ni uresničljiva. Predvidena je tudi možnost, da Vlada Republike Slovenije prerazporedi namenska sredstva Evropske unije na podprogramu Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, vendar samo če se utemeljeno pričakuje, da bo interventni ukrep financiran ali sofinanciran z namenskimi sredstvi Evropske unije. Matično delovno telo Odbor za finance je na predlog koalicije med predhodne določbe uvrstil tudi, da se zavezancem predložitev letnih poročil in davčnih obračunov rok za oddajo le-teh podaljša do 30. 30. aprila 2021. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Zaključili smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava o vloženih amandmajih. V razpravo dajem najprej amandma Poslanske skupine Levica k 2. členu. Vidim, da je interes za razpravo, zato odpiram listo. Prosim, prijavite se.

obravnava enako materijo kot zakon o investicijah v Slovenski vojski, to je tisti zakon, ki je trenutno zadržan na Ustavnem sodišču, ker je Ustavno sodišče razsodilo, da do razsodbe Vlada ne sme podpisovati pogodbo o nakupih orožja, zaradi tega ker bi zaradi zneskov in brez odložnega pogoja in tako naprej lahko to imelo težko popravljive posledice za državo. S tem se lahko seveda samo strinjamo, ker te pogodbe bodo presegale sprejete proračune Republike Slovenije, te pogodbe bodo presegale mandat te vlade, se pravi, šle bodo daleč čez leto 2022, in te pogodbe bodo lahko znašale v skupnem znesku tudi milijardo evrov, kot sem pokazal prej. Vlada sicer govori o 780 milijonih, ampak že prva nabava, transportno letalo, za katerega naj bi dali 50 milijonov evrov, se je v nekaj mesecih podražila na 72 milijonov evrov. Zato lahko z vso legitimnostjo govorim, da bo lahko končni znesek, tako kot je primer letala, teh nabav pol dražji, kot govori Vlada. Dodatno me skrbi zaradi tega, ker za razliko od zakona, ki je na Ustavnem sodišču, se pravi zakona o investicijah v Slovenski vojski, zakon, ki je pred nami, nima nobenih varovalk. Tisti zakon določa, da nabave ne smejo presegati 780 milijonov – tega v tem zakonu ni. Tisti zakon določa, koliko lahko Vlada po letih odmeri za nabave – te varovalke v tem zakonu ni. In tisti zakon določa, da mora Vlada vsako leto poročati, kaj točno dela v tej smeri, koliko denarja je porabila, kakšne pogodbe je podpisala in tako naprej – tudi tega v tem zakonu ni. Kar imamo pred sabo v tem zakonu, je popolna bianko menica. Popolna bianko menica, s katero lahko Vlada praktično neomejeno razpolaga s sredstvi, ki sploh še niso definirana v kateremkoli sprejetem proračunu. Treba se je vprašati, ali res zaupamo tej vladi, da bo gospodarno ravnala s tem denarjem, da ne bodo stroški leteli v nebo, kot so do zdaj še pri vseh orožarskih poslih, da ne bo sklepala pogodb, zaradi katerih nas bo še mandat ali dva bolela glava. Konec koncev to ni vlada, ki bo ob koncu mandata te stroške tudi že poravnala. Te stroške bodo poravnavale tudi naslednja in mogoče še ena vlada za njo. Ne vemo, koliko bo vlad v naslednjih šestih letih, ampak vse bodo nosile posledice pogodb, ki se bodo sklepale zdaj, in vse se bodo morale podpisati pod izbiro družbenih prioritet, ki jih bo izbrala ta vlada. Kot sem prej rekel, milijarda evrov za to državo na žalost ni nek zanemarljiv znesek. Milijarda evrov je praktično blizu zneska, ki ga je država v preteklih letih na leto odmerjala za investicije, milijarda evrov je znesek, ki je recimo petkratnik zneska, kakršnega je Vlada v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost namenila zdravstvu, ali pa desetkratnik zneska, kakršnega je Vlada v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost namenila dolgotrajni oskrbi, ali stopetdesetkratnik zneska, ki ga je Vlada v letošnjem proračunu namenila za gradnjo stanovanj. To so primerjave, kakšen denar gre za vojsko in kakšen denar gre za vse ostalo. Ne vem, zakaj se tako bojite referenduma. Saj referendum ne pomeni, da bo vaš plan avtomatsko zavrnjen. Švica je en mesec, preden smo mi vložili oziroma zbrali podpise za zahtevo po naknadnem zakonodajnem referendumu o 780 milijonih, na referendumu odločila, da bodo kupili za 6 in pol milijard vojaških lovcev. To je bilo odločeno na referendumu. Zagovorniki te ogromne vojaške nabave v Švici so očitno imeli dovolj tehtne in dobre argumente, da so ljudstvo prepričali, da se v to nabavo gre. Tako da ne vem, zakaj tukaj poslušamo o izživljanju dnevne politike, pa o izigravanju, pa demagogiji, pa političnem marketingu in ne vem, čem. Smo v demokratični državi, kjer ima ljudstvo pravico do referenduma in kjer ima vso pravico, da se o takih stvareh, kot je milijardna investicija, odloča na referendumu. Jaz ne vem, zakaj se tega bojite. Če ste trdno prepričani, da je obramboslovna stroka na vaši strani, kot smo poslušali, potem pač ni problema, boste prepričali s to obramboslovno stroko tudi ljudi, da moramo to nabaviti. Ampak tukaj vidimo, da ni nezaupanje samo do ljudi, nezaupanje je celo v inštitucije, kot je Ustavno sodišče. V enem od stališč vladnih strank smo slišali, da ne more Ustavno sodišče o tem presojati, zaradi tega, ker tam niso obramboslovci. Tukaj smo zdaj. Ustavno sodišče ne more presojati, zaradi tega ker niso obramboslovci – pa ne se hecati, no! Obratno je. Politiki, ki ne razumejo, kaj je funkcija Ustavnega sodišča, naj o tem rajši molčijo.

je imela Vlada prav, ko je sprejela sklep, da referenduma o tem vprašanju ne sme biti. To je stvar, o kateri presoja Ustavno sodišče, težko prenašam te kritike, da smo na naši strani populisti in tako naprej. Ne ne, vi ste. Vi ste, zaradi tega ker vam ni všeč, kar je sklenilo Ustavno sodišče o stvari, s katero ste pohodili kup ustavnih načel, tako kot boste zdaj z ZIPRS, zadržalo je nek zakon, ki vam je ljub, boste šli v to, da devalvirate, razvrednotite celoten pomen in smisel inštitucije, kot je Ustavno sodišče, ki ga imamo zato, da varuje ustavni red, ki ga imamo zato, da postavlja okvire in omejitve vsakokratni oblasti. To so osnove, to je abc politike. V demokratični ureditvi nobena oblast ni vsemogočna, nobena oblast si ne more kar vzeti pravice, da dela, kar hoče, zato imamo ustavo in pravni red. In vsaka se mora gibati znotraj tega, kar dopušča ustava, ki je temeljni, osnovni, ustanovni akt neke države. Vi pa ste tukaj že drugič, ker hočete izsiliti na vsak način, in to protiustavno, nabavo orožja, pripravljeni pohoditi pet temeljnih ustavnih načel. Pet temeljnih ustavnih načel: da je Slovenija demokratična republika – 1. člen Ustave; da je Slovenija pravna država – 2. člen Ustave; da ima v Sloveniji oblast ljudstvo – 3. člen Ustave; da ima v Sloveniji prebivalstvo, ljudstvo, pravico do sodelovanja pri javnih zadevah – 44. člen Ustave; da ima pravico do referenduma – 90. člen Ustave. Vse to ste pripravljeni tukaj pohoditi, zato da bi izsilili bianko menico za nakup oziroma za podpisovanje pogodb za milijardni nakup orožja.

V Levici, že odkar se govori o teh nabavah, poudarjamo, da morajo biti te nabave take, da ne bodo služile ali pa da ne bodo uporabne samo za misije Nata v tujini, ampak da bodo predvsem uporabne za to, kar je ustavna funkcija Slovenske vojske, in to je obramba Slovenije in njenega teritorija. Kar dobimo v tem paketu, ki ga vi skušate spraviti čez, in zato se najbrž bojite referenduma, je pa naslednje. Oklepniki, ki jih kupujete za 400 milijonov evrov, niso namenjeni obrambi slovenske države ali pa njenega teritorija. Ti oklepniki so namenjeni, to piše v resoluciji Slovenske vojske in v strategijah, za opremo dveh srednjih bataljonskih skupin Nata za ekspedicije v tretjem svetu. Ne za to, da bi branili Slovenijo, ampak za ekspedicije v tretjem svetu. Helikopterji, ki jih kupujete, niso dvonamenski. To ste tudi že večkrat sami priznali. Ti helikopterji so namenjeni za enako, za specialne sile in za ekspedicije. Transportno letalo, ki ga kupujete, ni namenjeno prevozu cepiv. Trenutno Slovenska vojska eno transportno letalo ima, imenuje se Turbolet 410, in v zadnjih petih letih je to letalo dve tretjini doleta oskrbovalo Natove misije, Natove operacije in tako naprej. Novo transportno letalo se kupuje samo zaradi tega, ker ima večji dolet, do 3 da ne bo dostavljalo stvari samo v Bosno in na Kosovo, kar približno zdaj počne, ampak da bo lahko letelo tudi do Afganistana ali pa Malija. Ne pa za prevoze cepiv, kot smo slišali v eni od poskusov manipulacij s strani ministra za obrambo. Če bi se pogovarjali o neki razumni številki, ki bi bila ustrezna temu času in okoliščinam, ki jih imamo

potencialno gospodarsko krizo pred sabo. In vi ob vseh teh dejstvih, ki bodejo v oči, ki v tej državi ustvarjajo neko stanje črnogledosti in nezaupanja, rečete, da je najpomembnejša stvar, da si bo ta vlada postavila pravno pravno podlago za to, da bo lahko podpisala orožarske posle za več sto milijonov evrov. Prej sem malo retorično spraševal, zakaj si ne upate na referendum, ampak saj ni težko razumeti, zakaj si ne upate na referendum – ker veste, da ga boste izgubili pri takem odnosu. Smo pa v demokratični državi. Tudi če vi povozite te ustavne člene s tem zakonom, smo še vedno v demokratični državi. Tako da tudi ta zakon bo šel na Ustavno sodišče in tudi ta zakon boste pred Ustavnim sodiščem zelo težko branili, v resnici še težje kot prejšnjega.

ko vas je zaskrbelo, da bo tudi glede tega zakona padel referendum oziroma zahteva po referendumu in da bo tudi ta zakon Ustavno sodišče zadržalo, vtaknili v ta zakon rešitev za računovodske servise, ki so Vlado že več mesecev prosili, naj jim letos zaradi izrednih razmer podaljša roke za oddajo zaključnih poročil do konca maja. Temu je Vlada nasprotovala zelo dolgo, pristali ste pa na to samo zato, da ste jih dali semle, v ta zakon kot talca. Mi seveda nočemo, da so oni kakršenkoli talec ali pa kolateralna škoda nekega spora, ki se njih absolutno ne tiče. To, da so bili umeščeni v ta zakon, je proti poslovniku, ker vsebina tega zakona ne novele, še manj pa ZIPRS, ni določanje roka za oddajo zaključnih poročil računovodskih servisov. To ni vsebina tega zakona. Tega praktično pod nobenimi pogoji službe Državnega zbora ne bi niti spustile tako daleč, da bi se o tem glasovalo. Tako da si predstavljam, da je tokrat moralo priti precej pritiska, da smo sploh prišli do tega, da je do glasovanja o tem lahko prišlo. Ampak to je bilo umeščeno noter proti Poslovniku Državnega zbora in umeščeno je bilo samo zato, da boste izsiljevali tiste stranke, ki nasprotujemo temu zakonu, takemu, kot je, da boste rekli, če glasujete proti temu zakonu, ne glasujete proti nakupom orožja, ampak glasujete proti podjetjem in računovodskim servisom, če boste zbirali podpise za referendum, ne bodo podpisi proti nakupu orožja, ampak bodo podpisi proti računovodskim servisom in podjetjem, in če boste dali zahtevo za ustavno presojo, to ne bo ustavna presoja o nakupu orožja, ampak o računovodskih servisih. Samo zaradi tega je to tukaj notri, da bo, kdor želi dobro računovodskim servisom in podjetjem, šel po drugačni poti. Mi imamo, tukaj to je novela protikoronskega paketa sedem, ki je bila danes vložena. S predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem je dogovorjeno, da bo obravnavana naslednji ponedeljek in torek, najkasneje v torek, ko bo tudi izglasovana, in v veljavo bo stopila samo dan kasneje, kot bo stopil tale ZIPRS. Na ta način mi lahko računovodske servise rešimo. Vas pa prosim, da jih ne vpletate v to, da bi bili oni kakršenkoli talec ali pa kolateralna škoda spora glede nakupov orožja in družbenih prioritet, ker si tega na noben način ne zaslužijo.

Eno je bilo glede nakupov oklepnikov 4x4, drugo je bilo v zvezi s taktičnim transportnim letalom in bomo na obe vprašanji tudi odgovorili v skladu s poslovniškim rokom. Glede cen jaz ne bi špekuliral. Res je, da smo naredili rezervacijo v NRP v višini 72 milijonov, ampak to je rezervacija in to nič ne govori o samem projektu. Mi samega projekta nismo končali, zato ker ga ne moremo, ker je bil zakon o investicijah zadržan. To je bilo večkrat tudi na glas povedano. Tako da tukaj kakršnokoli špekuliranje o ceni ni na mestu. Res je tudi, da smo leta 2007 izvedli razpis za to letalo. Leta 2007. In iz tistega obdobja so bile neke cene, ki so se tudi javno objavljale. Ampak ni bilo samo taktično transportno letalo, štiri zadeve so bile prenesene v NRP, štiri prioritete, ki jih Ministrstvo za obrambo ima: komunikacijski in informacijski sistem Slovenske vojske, posodobitev vojaške infrastrukture, taktično transportno letalo, nadgradnja helikopterjev Bell 412. To so te prioritete. Tri izmed njih lahko izvedemo na podlagi rednih proračunov, ki so sprejeti, enega izmed njih, taktičnega transportnega letala, ne moremo. Ali to pomeni, da ni varovalk? Ni res, varovalke so. Govorim o ZIPRS dva plus dva. Proračun za dve leti imamo, 100 milijonov za letošnje leto, 130 milijonov investicij za prihodnje leto in v tretjem, četrtem letu so procentualno / nerazumljivo/ investicije. Se pravi, varovalke obstajajo. Predsedujoča, dovolite mi še res na kratko, dve besedi glede uporabe, glede vsebinskega dela, kar smo slišali. Glede srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki jih ta država, Slovenska vojska načrtuje že dobrih 15 let. Srednje bataljonske bojne skupine niso namenjene ekspedicijskim operacijam. To ni ne strategija ne taktična uporaba teh zmogljivosti. So pa namenjene obrambi, nacionalni obrambi Republike Slovenije v kolektivni obrambi Evrope. O čem govorimo? Če govorimo geografsko, pa govorimo na pamet, to pomeni, da če bo Evropa ogrožena, in meje v Evropi so se po letu 2014 spreminjale, bo Republika Slovenija branila skupno varnost na mejah Evrope. Če bi bile to ekspedicijske operacije, potem bi imeli mi strateške zmogljivosti za njihov prevoz. To ni tako. Pa da zaključim z uporabo lahkega transportnega letala. Res je, da ga kupuje Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo za potrebe Slovenske vojske. Vsa zračna plovila v uporabi Slovenske vojske so dvonamenska. Postavili bomo tudi določene minimalne standarde, ki bodo vojaški standardi za to letalo. Vendar bo to letalo oskrbovalo tudi slovenske kontingente. V Maliju ni Nata, je pa Slovenska vojska in operacija Evropske unije. Glede helikopterjev, specialnih helikopterjev. Mi ne govorimo o specialnih helikopterjih. Govorimo o srednjih transportnih helikopterjih, ki jih trenutno imamo v Sloveniji štiri, vendar so v uporabi za prevoz specialnih sil. To pomeni, da tu ne bo specialne opreme, bodo pa morali biti piloti izurjeni za nočni prevoz specialcev, specialnih sil. Njihova možnost transporta bo enaka, kakor zdaj drugih transportnih helikopterjev.

pride predlog od Levice, ki reče, naredimo en referendum, postavimo en referendum. Zdaj gre v presojo na Ustavno sodišče in Ustavno sodišče – kaj naredi? Zamrzne dokončne odločitve. To je to. Kaj to pomeni? To je tik pred tem, da Ustavno sodišče reče, da ta zakon naprej ne more iti. Evo, to je zdaj bistvo tega. Ker vi na Vladi veste, da se bo to zgodilo, naredite

opreme – za moje pojme polovico nepotrebne – mimo odločitve Ustavnega sodišča, kar je najbolj pomembno, mimo državljanov, mimo referenduma. To je bistvo vsega. Kaj mi tukaj delamo?

Kdo ima moč? Saj za to gre, ker verjetno se državljani ne strinjajo v tem trenutku, da se nabavlja to opremo, enostavno povedano. V tem trenutku, govorim. To, kar govorim od začetka. Vlada in koalicija, ali ne vidite, kaj se dogaja v tem trenutku? S ponedeljkom ali pa z nedeljo bomo imeli spet vse zaprto, vse. Vse. In se gremo, da bomo imeli 780 milijonov za orožje. In kaj naredi Vlada? Kaj naredi Vlada?! Odkloni nabavo 1 milijona cepiv za 12 milijonov!

bomo. Imate koalicijo, za katero vidite, da se vam sesuva pod nogami, vsak mesec je slabše, vsak mesec je manj ljudi in zato hočete tudi na hitro spraviti skozi ta zakon, da si zagarantirate nabavo tega orožja, če bomo tako rekli, ki bo bremenilo

Vas je strah tega in zato »dajmo hitro sprejeti ta zakon, dokler je še večina v parlamentu, dokler je še večina, da bomo nekaj naredili, ker je nekaj nujnega«. Nujno je samo rešiti to državo iz te pandemije, ki je zdaj tukaj. Ti

Za danes pa vam želim samo še lahko noč.